sjednice. Najavio sam točku, to je 30. po redu. - Prijedlog rezolucije o zloćudnim tumorima Predlagatelj je Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb predložio je Rezoluciju na temelju članka 129. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste poštom, Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Andrija Hebrang, predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvolite. Hvala lijepa štovani gospodine potpredsjedniče, štovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Pred nama je jedan značajan dokument koji smo predložili u ime Odbora sa namjerom da uključimo cjelokupnu društvenu zajednicu u vrlo zahtjevnu, napornu i tešku borbu protiv zloćudnih bolesti. Ideja je potekla zapravo iz travnja 2008. godine kada je u Rezoluciji Europskog parlamenta izražen poziv cjelokupnoj Europskoj zajednici da se uključi u borbu protiv zloćudnih bolesti. Preporučeno je da to čine i druge članice Europske unije, činimo i mi kao kandidati sa željom da u punopravno članstvo uđemo već sa riješenim najvećim brojem problema iz ove oblasti. Zloćudni tumori su jedan od vodećih javno zdravstvenih problema, ne samo Hrvatske, ne samo Europe, već cijeloga svijeta. Problem je u tome da je broj tumora u značajnom porastu potaknut i modernim načinom života, da je struka dala svoj doprinos dijagnostici i liječenju ali sveukupna društvena zajednica nije dala niti onaj minimum koji treba pružiti. Ja ću reći nekoliko epidemioloških podataka da bi shvatili težinu problema. U registru za rak koji se vodi, registar za rak Republike Hrvatske, u posljednje četiri evidentirane godine broj novoregistriranih slučajeva unatoč svim poduzetim mjerama struke neprestano raste, tako da je na primjer 2003. godine u Hrvatskoj od zloćudnih tumora obolilo 19 tisuća 839 bolesnika a 2 godine kasnije 20 tisuća 51 osoba, znači jedan porast od gotovo 1500 novo oboljelih, što znači 1500 života. U istom razdoblju raste i broj umrlih, tako da te iste 2003. godine umire godišnje 12 tisuća 370 ljudi u Hrvatskoj, a dvije godine kasnije već 12 tisuća 550, dakle porast dijagnosticiranih i porast na žalost i umrlih. Ako se usporedimo sa Europskim zemljama prema Eurostatu, to je institucija koja prati statističke pokazatelje za Europsku uniju, Hrvatska se na žalost nalazi po pomoru pomoru od zloćudnih bolesti na visokom 4. mjestu. Visoka incidencija je uslijedila neposredno nakon ratnih zbivanja, vjerojatno uzrokovana stresnim situacijama u kojima se našao veliki broj stanovnika naše zemlje. Ono što je za naglasiti i pohvaliti u Hrvatskoj, struka je učinila sve što je moguće, struka je donijela standarde za dijagnostiku, standarde za liječenje. Zdravstvena organizacija omogućila je dostupnost svih oblika terapije svakom oboljelom. U medicinskom smislu postigli smo ono što je postigla Europska unija i to na žalost nije dovoljno. Ugledali smo se na Europsku uniju i predložili smo ovu Rezoluciju zbog toga da bi uključili ne samo zdravstvene djelatnike nego cjelokupnu hrvatsku javnost od medija, preko znanstvenih institucija, prije svega političkih organizacija, upravnih tijela jer njihov angažman može smanjiti broj umrlih značajno. Ja ću ovdje iznijeti dva zapravo zapanjujuća podatka, oba dva su podaci Svjetske zdravstvene organizacije koja kaže da bi se moglo najmanje 1/3 svih tumora spriječiti, dakle 30% ovih ljudi ne bi trebalo nikada dobiti tumor da se cjelokupna javnost i cjelokupna društvena zajednica uključi. I drugi podatak, da bi se sljedeća 1/3 smrti mogla izbjeći nakon što je tumor već zahvatio organizam. Ili kada zbrojimo ovo 2/3 ovih ne bi umrlo da je idealna organizacija i uključenost svih društvenih slojeva u borbu protiv tumora a to znači da bi se u Republici Hrvatskoj spasilo godišnje ni manje ni više nego 8 tisuća života. 8 tisuća života, 8 tisuća tragedija. To je naravno idealni konačni cilj, ne samo Hrvatske nego cijele Europe. Mogućnost spašavanja 2/3 života ne odnosi se na Hrvatsku, ona se odnosi na cjelokupnu Europsku uniju i na žalost na cjelokupnu svjetsku populaciju. Dakle, kada možemo organizacijom spasiti toliko života dužni smo u to ozbiljno krenuti i zaroniti i zbog toga donosimo i predlažemo da se donese ova Rezolucija koja bi trebala biti samo jedan korak u poticanju u spašavanju tolikih života. Ono što je za Hrvatsku moguće učiniti to je veliki iskoraci u prevenciji. U zdravstvenom prosvjećivanju, u objašnjavanju populaciji što znači zdrav način života s kojim se izbjegava tumor, što znači pravilna ishrana sa dovoljno celuloze, što znači nepušenje, što znači kretanje, što znači odmaranje, što znači stres, sve je to odgovor za nekoliko tisuća života godišnje u Hrvatskoj. Ono što smo u rezoluciji pokušali potaknuti stavili smo pred respektabilnu grupu naših stručnjaka koji su se okupili na našoj tematskoj sjednici, njoj je nazočilo 82 stručnjaka iz svih područja zaštite od tumorskih bolesti i ono što smo posebno ponosni nazočili su i predstavnici 10 udruga bolesnika. Tako da na toj tematskoj sjednici nije bilo stručnih rasprava, nego je bilo rasprava koje su obuhvatile sve od preventive, preko struke do socijalnog zbrinjavanja tih bolesnika. Da ne ulazim detaljno u dokumente koje imate pred sobom ja bih samo istaknuo nekoliko točaka iz Rezolucije čiji je cilj pozvati sve nadležne institucije od Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, sve zdravstvene institucije, ali i sve gospodarske subjekte koji svojom aktivnošću produciraju zbog toga jer se ne štiti dovoljno okoliš, velik broj zloćudnih tumora. Sve medije koji bi mogli svojim djelovanjem djelovati kao prosvjetitelji, djelovati u smislu edukacije pučanstva. Mediji duboko prodiru u naše domove, ali ne donose informacije o uzrocima tumora. Sve udruge i sve institucije koje mogu doprinijeti spašavanju 8 tisuća života, odnosno smanjenju 8 tisuća smrti godišnje u Republici Hrvatskoj. Potičemo ih ovom rezolucijom da poduzmu sve odgovarajuće korake u vezi sa sprečavanjem, ranim otkrivanjem, liječenjem uključujući i rehabilitaciju da se organiziraju mreže ustanova palijativne skrbi gdje imamo posebno lošu situaciju u Republici Hrvatskoj. Da pruže potporu organiziranju i financiranju svih postupaka čiji je cilj smanjenje broja umrlih od tumorskih bolesti. Da promiču zdrave načine života, da potiču sredstva javnog informiranja, vraćam se drugi put na njih, da prenose informacije o zloćudnim bolestima i načinima njihovog izbjegavanja. Nažalost u svim našim akcijama sprečavanja bilo koje od ovih bolesti naišli smo na veliku barijeru financiranja tih oglasa u medijima. Mislim da bi svi mediji, od javne televizije pa do svih privatnih medija u Hrvatskoj, trebali dati besplatan prostor, jedan minimalni besplatni prostor za edukaciju stanovništva u ovim teškim bolestima. Pozivamo sve one koji su odgovorni za zaštitu ljudskih prava i dostojanstva onkološkog bolesnika. Kod nas onkološki bolesnik još uvijek nije našao svoje mjesto u društvu nego biva isključen lošom predodžbom da je maligna bolest, zloćudna bolest, neizlječiva bolest. Poglavito poseban odnos društva prema djeci koja su obolila od zloćudnih bolesti i prema njihovim obiteljima. Apeliramo da se omogući svakom bolesniku jednako obvezujuće liječenje, da na cijelom području Republike Hrvatske bude jednaka dostupnost svih dijagnostičkih i svih terapijskih metoda. I isto tako da se omogući jednaka skrb i pomoć obitelji oboljelih. I ne na kraju, ali jednako važno, to je zamolba Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi koja je prihvaćena da u suradnji sa upravnim tijelima, stručnim institucijama i udrugama izrade nacionalni plan i program borbe protiv raka u kojem će se sveobuhvatno predložiti rješenje za sve probleme koje sam naveo i poštivati sva načela iznesena u ovoj rezoluciji sa rokom do 2010. godine. Ako prihvatimo ovu rezoluciju onda smo se pridružili i Vijeću Europe, odnosno Europskom parlamentu, pridružili smo se i drugim parlamentima europskih zemalja koji su ovakvim rezolucijama htjeli postići 3 cilja. Prvo, obznaniti da problem postoji, drugo potaknuti sve one koji su u rezoluciji spomenuti, a to su zapravo svi slojevi društva, da se uključe u tu aktivnu borbu za ljudske živote i treće i najvažnije da zdravstveni sustav prati ne samo zdravstvene aspekte liječenja zloćudnih bolesti nego cjelokupne sociološke posljedice koje iz toga proizlaze. Sa tim riječima u ime predlagatelja molim vas da prihvatimo ovu rezoluciju i da ju pustimo da zaživi kroz naše Ministarstvo zdravstva, kroz našu Vladu, kroz naše medije i kroz sve druge institucije koje odlučuju o ljudskim životima. Hvala. Zahvaljujem. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Vidim da ne. Otvaram raspravu i na redu su najprije klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Stjepan Kundić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavniče hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Evo ga, 16. lipnja 2009. godine imali smo jednu izvanrednu tematsku sjednicu kojima se ja uvijek posebno veselim jer Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb kroz takve sjednice nastoji polučiti poruku čitavoj širokoj javnosti. Kroz jednu određenu temu da se za nju zainteresira, zaintegrira. Naravno, podaci pokazuju da smo itekako uspjeli jer profesor Hebrang je rekao preko 80 eminentnih stručnjaka, preko 10 predstavnika civilnih udruga su bili prisutni, a ja bih rekao i 10 eminentnih novinara iz 10 novinarskih kuća koji su pratili tok sjednice. Ja ću pokušati atmosferu te tematske sjednice na početku prenijeti kroz izjave pojedinih govornika tko je što rekao i na koji način je pristupao tom problemu. Na početku je profesor Hebrang naglasio da je cilj tematske sjednice i mobilizacija društva u borbi protiv zloćudnih bolesti te poduzimanje svih aktivnosti za održavanje zdravlja populacije, smanjenje rizika, izbjegavanje raka u populaciju u riziku, zatim rano otkrivanje raka, poboljšanje preživljavanja populacije s uznapredovalim rakom te umiranje bez patnji oboljelih od raka. Moram istaknuti eminentnog stručnjaka onkolga, profesora Vrdoljaka, koji je u svom izlaganju istaknuo da ustvari ulaganje u onkologiju je ulaganje u ekonomiju jer ranom detekcijom smanjila bi se smrtnost za 3%, a uvođenjem suvremenih tehnika liječenja za 20 do 25%. I dalje on nastavlja, kaže, na godišnjoj razini dobrom onkološkom borbom može se polučiti izlječenje ili spriječiti smrt kao što je profesor rekao 6 do 8 tisuća ljudi. Ovakvim pristupom znači rak postaje kronična, a ne smrtonosna bolest. Znači pristup mora biti multidiscipliniran i prožet širokom društvenom akcijom. Također moram spomenuti izlaganje državnog tajnika, doktora Golema, koji je spomenuo 5 prioriteta u nacionalnoj strategiji ranog otkrivanja raka. Spomenuo je karcinom dojke, kolorektalni karcinom zatim rak maternice, karcinom jajnika i karcinom prostate. A što se tiče same onkologije naglasio je da se ona razvila u subspecijalističke grane, znači internističku, radiološku, kiruršku. I naglasio da su itekako potrebni u ovoj ovlasti psihoonkolozi da nauče bolesnike živjeti s bolesti. Uvažena gospođa potpredsjednica hrvatskog Sabora gospođa Željka Antunović istaknula je u svojoj na početku vrlo kvalitetnoj raspravi princip njegovanja dostupnosti lijekovima svima oboljelima i istaknula donešenu rezoluciju u Europskom parlamentu od 10. travnja 2008. godine. Moram također spomenuti i profesora Rainera koji je naglasio da su tumori drugi uzrok smrti, odmah iza kardiovaskularnih bolesti. Smrtnost od karcinoma je povećana, kaže on unatoč tome što su mnogi karcinomi izlječivi, npr. karcinom dojke. Prema tome, naglasak je na prevenciji tj. ranom otkrivanju karcinoma što je stvar šire društvene zajednice. On se posebno založio kao što je spomenuo i profesor Hebrang za osnivanje centara paljativne skrbi, te edukaciju, kaže nemamo dovoljno onkologa radioterapeuta. Spomenut ću samo izlaganje profesora Ostojića, samo jednu njegovu misao koji je rekao da dnevno od karcinoma umire 35 ljudi i inzistira po svom dobrom običaju na zdravstveni odgoj i ulaganje u ljude u smislu kvalitetne edukacije. Posebno sam zapamtio profesoricu Katičić vrhunsku našu stručnjakinju za kolorektalni karcinom koja se požalila na dvije stvari. Ona je istaknula da u susretu sa kolorektalnim karcinom postoje dva problema. Požalila se na nedostatnu opremu u ranoj detekciji, a drugi moment je naglasila da postoji slab odaziv pacijenata na tu pretragu, svega 21%. A ovdje ću napomenuti da je odaziv na pretragu ranog otkrivanja karcinoma dojke danas 56%, a poželjno bi bilo barem 70%. Spomenuo je profesor Hebrang i Registar za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Naime, broj novoregistriranih zloćudnih tumora u razdoblju od 2003. do 2006. godine, porastao je sa 19 tisuća 839 Broj umrlih od zloćudnih bolesti u istom razdoblju rastao je sa 359,1 u 2003. godini na 373,4 u 2006. godini. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore da bi se najmanje jedna trećina svih zloćudnih tumora mogla izliječiti kada bi se tumor ranije otkrio. Uvjet za spašavanje dvije trećine života oboljelih od zloćudnih tumora, za Republiku Hrvatsku znači to kao što smo naglasili 8 tisuća života godišnje, a gdje u provođenju preventivnih mjera, uključujući zdravstvenu promidžbu i edukaciju, tih dijagnostičkih metoda kvalitetnog probira u zdravoj populaciji. što u stvari podrazumijeva sprečavanje razvoja karcinoma? Sprečavanje podrazumijeva prosvjećivanje populacije, promjena stila življenja, prehrana, pušenje. Prošli tjedan je i uvaženi kolega Dorić spomenuo .../Govornik se ne razumije./ ... karcinom pluća, baš kada smo govorili o Zakonu o duhanskim proizvodima. Znači uvjeti dalje radne okoline i slično. A prevencija je najjeftiniji način borbe protiv raka, jer liječenje uznapredovalih stadija je skuplje od prevencije i probira kao njezinog dijela. reći posebno važno usavršiti znanstvenu procjenu dijagnostike, probira liječenja, odnosno odabrati najpovoljnije od mnoštva ponuđenog. Znači u borbi protiv raka mora se uključiti čitava zajednica za postizanje optimalnih rezultata. Pored Hrvatskog sabora, Vlade i ostalih upravnih institucija, te cjelovitog zdravstvenog sustava, potrebno je uključiti i druge društvene institucije i gospodarske subjekte, udruge civilnog društva koje će međusobno usklađenim djelovanje podizati svijest o potrebi poduzimanja koraka u unapređivanja nadzora nad rakom. kroz prvo, zdravstveno edukativni programi, znači kampanje, obavještavanje, izobrazbe prema točno određenim skupinama. I tri, informacije o prevenciji ranog otkrivanja bolesti ili istaknuti prilagodbu cjelokupnog zdravstvenog sustava na temelju novih stručnih i znanstvenih spoznaja. Veliku važnost u tome imaju i sredstva javnog informiranja. I na kraju ću istaknuti još izlaganje uvaženog novinara u mirovini, gospodina Ursića koji se predstavio iz Splita da dolazi, koji se zahvalio svim medicinskim radnicima, jer se izvukao od te opasne bolesti. I ono što je interesantno pogledao je na galeriju gdje su bili novinari, nakon, ja se moram sjetiti sada, inače je rasprava trajala 3 sata 10 minuta, oni su nakon 15 do 20 minuta nestali s te rasprave. Očito da tema nije bila atraktivna. Pa je on apelirao, on sam, ja govorim u njegovo ime, veću zainteresiranost medija, jer na kraju kada sam ja drugi dan tražio u medijima o toj vrlo važnoj tematskoj sjednici, jedva sam pronašao nešto malo da smo se tamo razgovarali. Ja se zahvaljujem. Hrvatska demokratska zajednica će podržati Rezoluciju o tumorima. Zahvaljujem. Sada bi trebao govoriti u ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Nema ga. Gubi pravo na raspravu u ime kluba. I na redu je u ime kluba SDP-a, uvažena zastupnica i potpredsjednica Doma Željka Antunović. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Odmah na početku želi bez sustezanja i bez ikakve zadrške pozdraviti donošenje Rezolucije o zloćudnim tumorima. Dozvolite i malo osobnosti, osobno ne samo da ju pozdravljam, nego sam izuzetno zadovoljna da smo u relativno prihvatljivom roku došli do ovog čini mi se izrazito važnog dokumenta. Naime, pred nešto više od godinu dana europski Parlament donio je jedan takav sličan dokument potaknut činjenicom da zloćudni tumori uzimaju sve više života u svim zemljama članicama Europske unije. Svjetska zdravstvena organizacija na ovom problemu sustavno radi, ali eto i političari razvijenih zemalja došli su do spoznaje da ovom problemu i sve većoj smrtnosti od zloćudnih tumora treba pridati nešto više pozornosti, treba dati i onu političku težinu o kojoj ovisi koliko ćemo sredstva izdvojiti za borbu protiv raka. Ovakav jedan dokument znači i označava i ima još jednu prednost, a to je sustavnost pristupu borbe sa ovim vidom zdravstvenih problema, sa ovim vidom bolesti, koji ponovit ću, nažalost uzima sve više života. I statistike pokazuju da od zloćudnih bolesti umire sve više mladih ili mlađih ljudi. mlađih ljudi. Polemika o potrebi stvarno kvalitetne zdravstvene zaštite pa isto tako borbe protiv raka, vodi se neprestano. u pravilu imamo dobre rasprave, imamo dobre ideje, ali imamo kvalitetna znanja da možemo dobiti kvalitetnije rezultate u izlječenju ili prevenciji. Međutim praksa nam odstupa od toga. I ta činjenica svijest o tome, mora nas potaknuti da probamo što je moguće više smanjivati taj jaz između prakse i deklarativnih stavova i zagovaranja i opet držim da je ovaj dokument jedan od takvih dokumenata koji će tome doprinijeti. Podaci za Hrvatsku su poražavajući. Po stopi smrtnosti od zloćudnih bolesti Hrvatska je na visokom 4. mjestu među zemljama Europske unije a najčešća sijela raka su pluća, debelo crijevo i dojka. Neki od pojavnosti, neki od oblika tog raka otišli su naprijed i u smislu prevencije ranog otkrivanja ali isto tako i liječenja. gotovo u 100%-tnim veličinama izazivaju smrtnost i to je ono što nas doista treba uozbiljiti i što nas treba u neku neku ruku i zaplašiti ali i potaknuti na efikasniju akciju. Ono na što ja uz puno podršku i pozdravljanje ovoj rezoluciji a ono što želim naglasiti je moj iskreni strah da se ne dogodi da ova rezolucija postane još jedan tekst, još jedan dobar dokument koji je donesen u ovom Saboru a da provedba svih onih daljnjih aktivnosti, mjera, provedba onda tih mjera, operativnih, izvršnih mjera, da se događa presporo jer svaki trenutak je važan, svaki napredak hrvatskog zdravstva u smislu ranog otkrivanja, liječenja i palijativne skrbi spašava živote. I to je ono najvažnije što trebamo imati na umu. Svaki napredak znači jedan život više. Dozvolite mi da navedem jedan primjer ili jednu kratku pričicu koju sam nedavno čula. Jedan čovjek srednjih godina pred desetak godina ostao je bez svoje supruge. Ona je umrla od raka dojke. To je bilo pred deset godina. Da je ta žena oboljela danas ona bi preživjela, ona bi bila izliječena i to trajno izliječena s obzirom na vrstu dijagnoze koju je tada imala i od koje je nažalost usprkos svakom trudu liječnika i punoj skrbi nije uspjela preživjeti. Ovo naglašavam zato što znanost napreduje, što se metode ranog otkrivanja ali isto tako i liječenja bitno mijenjaju, bitno napreduju a isto tako mislim da smo mi zemlja koja nema neograničena sredstva kad govorimo o tome i da onda moramo biti izrazito racionalni, moramo racionalizirati čitav svoj sustav da bi što je moguće više sredstava usmjerili u dijagnosticiranje, liječenje i palijativnu skrb. Ova deklaracija mora postati ključ koji će pokrenuti sveopću mobilizaciju državnih institucija, udruga i građana, pacijenata, svih nas koji smo potencijalni pacijenti, potencijalni pacijenti, potencijalni bolesnici. Kao prvo da podižemo svijest kod građana o značenju prevencije i sprječavanju zloćudnih bolesti. Ova rezolucija treba biti ključ koji će otvoriti sva potrebna vrata za omogućavanje o dostupnost rane dijagnostike i liječenja ali isto tako i rehabilitacije oboljelih. Ne smijemo zaboraviti ni palijativnu skrb jer često puta teško oboljeli kod kojih je medicina iscrpila sve do sada poznate metode za borbu protiv ove bolesti ostaju ustvari usamljeni, prepušteni članovima svojih obitelji a oni koji možda obitelji nemaju često i bez tog minimuma, bez tople ljudske riječi na kraju svog životnog puta. I ponovit ću, iako sve ono na što nas navodi ova rezolucija, sve ono što u budućnosti očekujemo od hrvatskog zdravstvenog sustava košta. Moramo tim troškovima dati prioritet. Svako to ulaganje spašava jedan život i ustvari je ulaganje u ljude u ovoj zemlji a ljudi su garancija razvitka i budućnosti. Ne smijemo zanemariti činjenicu da u Hrvatskoj godišnje od raka oboli oko 21 tisuća ljudi a da umre oko 13 tisuća ljudi. To je veličina jednog grada Trogira. U Hrvatskoj godišnje umire od karcinoma jedan čitav otok veličine otoka Brača. Drago mi je isto tako što je definitivno vidljivo iz procesa pripreme ove rezolucije a i danas u ovim prvim raspravama da ova rezolucija nije i neće postati mjesto za brušenje stranačkog oružja i natjecanje tko će skupiti više političkih bodova. Ovo je dokument kod čijeg donošenja moramo pokazati zajedništvo i odgovornost i biti svjesni da smo na početku dugog i teškog puta odnosno da je ova rezolucija tek prva rečenica dugačke knjige koja se zove teška borba protiv zloćudnih bolesti. Hvala lijepa.

Dokument koji je pred nama Rezolucija o zloćudnim tumorima je jedan vrlo dobro koncipiran dokument koji je sačinjen po ugledu na dokument kakav je prihvaćen prošle godine u Europskom parlamentu i nema doista nikakvog razloga da i mi to ne učinimo. Netko je rekao da ukoliko se uzme u obzir s koliko se problema zdravstvo u posljednje vrijeme suočava da je ova rezolucija pucanj u prazno moram reći da se apsolutno ne slažem s takvim razmišljanjem. Mislim da treba biti optimist i da treba vjerovati da će ova rezolucija pokrenuti neke projekte koji nisu zaživjeli bez obzira koji su postojećim zakonodavstvom već predviđeni. Vjerujem da usvajanjem rezolucije nećemo biti deklarativno za ono što u njoj piše i da će se kao što je i profesor Hebrang rekao se sve nadležne institucije u državi ujediniti oko poduzimanja maksimalnih napora u sprječavanju, u ranom otkrivanju i liječenju tumora a naravno sve sa ciljem da se smanji broj oboljelih i umrlih od zloćudne bolesti. Profesor Hebrang je također govorio i o prevenciji onoj primarnoj i sekundarnoj koje su izuzetno važne. Ja bih samo podsjetila da se u Hrvatskoj na prevenciji troši svega negdje oko 3% proračuna. Slažemo se oko toga, to je malo. U ovoj godini recesije bi bilo za očekivati da da bi netko mogao posegnuti dodatno za sredstvima koja su inače rezervirana za prevenciji. Ja se nadam i apeliram na Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi da se to ne dogodi. Država je još prošle godine započela sa smanjenjem proračunskih sredstava koja su bila predviđena za prevenciju. I kao što dobro znate svi skupa, jedinice lokalne i regionalne samouprave su bile na neki način prisiljene ako su imale senzibiliteta i novca financirati programe i projekte koji su od velikog značaja za građane. Samo da vas podsjetim, dolazim eto iz grada i županije koji su prepoznali svoju ulogu u značaju ove problematike za građane i financirali su brojne javno-zdravstvene programe od kojih su neki preteča danas nacionalnih programa i uspješno su realizirani npr. od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Samo da vas podsjetim da je Primorsko-goranska županija bila prva županija u Hrvatskoj koja je započela s preventivnim programom ranog otkrivanja raka dojke u žena. To je projekt koji je poslije prerastao u nacionalni program, program koji je započeo još 2006. na razini mog grada Rijeke i Primorsko-goranske županije i koji je nacionalni program postao 2006. Tu su još neki drugi programi koji su započeli u Rijeci, Primorsko-goranskoj županiji, kao što je prevencija i rano otkrivanje raka debelog crijeva. To je program koji je započeo još 2006. godine. i Rijeka odnosno Primorsko-goranska županija imali su sluha, a sva sreća i novca i omogućili su provođenje ovih programa koje sam spomenula i brojnih drugih za koje sad nemam vremena, koji su spasili stotine života. Ali što je s drugim sredinama? Mislim da, to je poanta onog što želim reći, da rezolucije moraju imati, dakle kao i nacionalne strategije i nacionalni programi, moraju imati osigurana financijska sredstva u državnom proračunu kako bi se zadovoljilo, rekla bih, načelo dostupnosti zdravstvene zaštite kao kategorije koja je Ustavom zajamčena svakom građaninu ove zemlje. Sada bih željela govoriti o nečem što držim da je izuzetno veliki problem u Hrvatskoj danas, nešto što je spomenuo i profesor Hebrang, a i kolegica Antunović govoreći u ime kluba SDP-a. Radi se o skrbi za umiruće odnosno terminalne bolesnike, odnosno o palijativnoj skrbi. Zašto je to danas veliki problem u Hrvatskoj? Veliki problem je zato što ne postoji. To je osnovni razlog zašto jest problem. Mi nemamo palijativnu skrb, nemamo palijativnu skrb terenskog tipa, a još manje ili nikako nemamo palijativnu skrb stacionarnog tipa. Podsjećam da je programom nacionalne strategije određeno da palijativna skrb i hospicij budu sastavni dio dostupne zdravstvene zaštite do konca 2008. godine. Podsjećam također da je palijativna skrb osnovno građansko i ljudsko pravo na zdravstvenu zaštitu koja mora biti uključena u zdravstveni sustav. palijativna skrb je dio prava na zdravstvenu zaštitu u 120 država svijeta i dio je zakonodavstva I dok, vjerujem da to znate, većina razvijenih zemalja raspolaže modernim hospicijskim bolnicama, Hrvatska više nema čak niti gerijatrijske odjele. Dok u europskim i tranzicijskim zemljama volonteri predstavljaju samo pomoć ekipama profesionalaca, u nas jedina palijativna služba u zemlji zapravo već godinama funkcionira na principu volonterstva. Zanimljivo je npr. da palijativnu skrb imaju gotovo sve zemlje u regiji, da palijativnu skrb imate u Sarajevu, u Tuzli, u Vitoli, u Skopju, u Beogradu. Bojim se da se u Hrvatskoj danas borimo sa elementarnim razumijevanjem palijativne skrbi na svim razinama i zato nas ne treba začuditi što je u poglavlju 19. Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji potrebno razjasniti upravo onaj dio koji se odnosi na dostupnost, na kvalitetu i na održivost pružanja palijativne skrbi. Danas su pacijenti, dakle i odrasli i djeca, nemojmo u cijeloj ovoj priči zanemariti i djecu oboljelu od teške bolesti, danas su dakle pacijenti u terminalnoj fazi bolesti nerijetko smješteni u bolnici, ali su najčešće takvi pacijenti prepušteni obiteljskoj brizi što je ponekad nepodnošljiv teret za obitelj. postavlja se na koncu konca i pitanje da li obitelj i može i zna preuzeti toliko težak teret. Ne zaboravimo da su u toj obitelji nerijetko djeca i da takve situacije na djecu mogu ostaviti vrlo ozbiljne nekakve posljedice. Reći ću i sljedeće. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije je u nekoliko navrata kroz dugi niz godina, a bila sam na čelu Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb šest, znam da smo šest godina pokušavali s ministarstvom uspostaviti kontakt u smislu traženja dozvole da otvorimo stacionarni tip palijativne skrbi u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji. S velikim žaljenjem moram reći da nismo naišli na razumijevanje ministarstva, iako od ministarstva nismo nikada tražili financije, samo dozvolu da građanima Rijeke i Primorsko-goranske županije pružimo onu vrstu zaštite na koju hrvatskim zakonodavstvom itekako imaju pravo. Danas u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji imamo dva mobilna tima. Prvi smo grad i prva smo županija koji je pri domu zdravlja oformio dva mobilna interdisciplinarna tipa koji na terenu danas pružaju palijativnu skrb. To je tek jedan mali ali nedovoljan korak u ovoj vrsti zdravstvene zaštite koje građanima smo dužni pružiti. Nadam se da će u budućnosti suradnje jedinica lokalne samouprave i ministarstva u tom smislu biti puno bolja. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak navoda uvaženi zastupnik Stjepan Milinković, izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice Jerković rekli ste u kontekstu rasprave glede palijativne skrbi da skrb za umiruće bolesnike u našem sustavu ne postoji, to je netočan navod, naravno ja se mogu možda razmisliti da nije možda dostatan, ali želim vas podsjetiti kao liječnik obiteljske medicina da postoji zdravstvena njega u kući, koja ima uslugu, koja pruža tim ljudima u tom stanu kada se dođe, da može svaki dan mu doći stručna osoba i pružiti. Naravno prijedlog je ove Rezolucije da mobilizira sve snage, kao što je rekao predsjednik dr. Hebrang i obitelj koja bi trebala biti temeljna jedinica i u mojoj sredini eto i ta obitelj funkcionira i ona pomaže tim ljudima ali svakako se skoncentrirajmo na ovu Rezoluciju koja nastoji mobilizirati sve te segmente naravno i zdravstveni sustav. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Željko JOvanović, izvolite. kolegica je skromna osoba nije htjela govoriti koliki je ona doprinos dala pokretanju hospicijskog tima u Rijeci, mobilnog tima i kolega zaista u Hrvatskoj nema palijativne skrbi koja je riješena sistemski, je riješena na način da svakom građaninu kojem je potrebna u Hrvatskoj a procjena je da ih je u Hrvatskoj 9000 bude dostupna prava palijativna medicina. Naravno da je ova rezolucija za svaku pohvalu nema nikoga u Hrvatskoj tko ju neće podržati, ali ja zaista pozivam da ona ne bude samo slovo na papiru nego da na dva primjera odmah pokažemo njenu primjenu u praksi. To je zdravstveni odgoj koji je ključan da se prevencijom smanji broj oboljelih od malignih bolesti i da se u Hrvatske škole napokon uvede zdravstveni odgoj i drugo da se odmah priđe izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i da se regulira pitanje palijativne medicine, ne samo mobilni timovi koji su prisutni u Rijeci i koji koštaju milijun kuna, a koje mnogi gradovi ne mogu priuštiti, nego i stacionarni tip koji po sadašnjem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti nije uopće dozvoljen. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. O statistici nikada nije baš zahvalno govoriti poglavito kada je ovako loša kao što je slučaj kod malignih oboljenja ali moramo ponoviti 57 ovih svakodnevno otkrivenih novih oboljenja malignih, 35 umrlih što potvrđuje onu brojku od 21 tisuću godišnje oboljelih, 13 tisuća umrlih što su kolege prije mene naveli. i u svijetu imamo loš pokazatelj da smo 4. po smrtnosti u Europi, pa čak i glede malignih oboljenja raka pluća smo 2. poslije Mađara u Europi što je možda potrebito povezati sa nekim drugim momentom a to prije kratkog vremena smo imali raspravu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, možda je dobro malo u tom dijelu razmišljati. Naravno da i u svijetu statistički podaci nisu ništa bolji, i ovaj pokazatelj zasigurno što kaže Svjetska zdravstvena organizacija da je moguće je moguće spriječiti 1/3 od tih izliječiti da zasigurno nam daje obvezu da još više napora usredotočimo u toj borbi svi zajedno i da se svi mobiliziramo kao što je rekao profesor Hebrang. Jer ako se sjetimo da je 95% raka testisa izlječivo, 75% isto tako, dakle to su vrlo dobri pokazatelji i koji trebaju nam dati još jači motiv za daljnje sudjelovanje u toj borbi koja je vrlo teška. kao što smo čuli i Vijeće Europe su donesli Rezoluciju 2008. mi sada Hvala Bogu smo pred donošenjem te Rezolucije u kojoj je sve rečeno, da se ne ponavljamo, nema se što novo dodati, ali ja bih se svakako usredotočio na ovu točku 6. koja kaže od tih 18 točaka koje jesu svi smo ih pročitali i vidjeli kaže „Potiču sredstva javnog informiranja da prenose informacije o zloćudnim bolestima i načinima izbjegavanja rizika ranog otkrivanja liječenja ovih bolesti“. Uistinu mislim da su to prethodnici govorili i da je potrebito, i sada kada se prisjetimo ove kampanje glede zabrane pušenja itd., da čovjek se puno puta i zapitao pa što se tu događa, uistinu mislim da trebamo pozornost. I poseban momenat da se ne ponavljam isto je tako točka 18. koja kaže da isto Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u suradnji sa upravnim tijelima, stručnim sucima i udrugama izradi nacionalni plan itd., i taj program, protiv raka. Ministarstvo dakle u tom dijelu je pokrenulo ovaj program ranog otkrivanja raka dojke koji je 2006. i koji pokazuje određene rezultate u Švedskoj na primjer već 20 godina se provodi i pokazuje vrhunske iznimne rezultate. Ali meni je potrebito i želja istaknuti ovdje rad udruga koje isto tako daju nemjerljiv doprinos u tom dijelu koje su izuzetno aktivna pa i spomenimo i Dona, Jedro, Nada itd., ja sa zadovoljstvo moram istaći aktivnost naše Lige za borbu protiv rada u Koprivničko-križevačkoj županiji u mojoj sredini koja godinama ulaže iznimne napore u nabavi opreme itd., edukacije i sada ova najnovija akcija sa zajednicom žena Katarina Zrinski glede edukacije i cijepljenja protiv HPV virusa zasigurno da će u tom dijelu doprinijeti i da svatko od nas je pozvan da se mobiliziramo još više i da dademo dademo još veći doprinos u toj borbi koja je pred nama i vjerujemo da možemo postići rezultat. Hvala lijepa. Govoreći o Rezoluciji o zloćudnim tumorima i bolestima akcent u svojoj raspravi stavit ću na važnost organiziranja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj. Palijativna skrb odnosno skrb za bolesnike suočene sa smrtonosnom bolešću pravo je koju Hrvatski građani po zakonu moraju dobiti, no u praksi umirući bolesnik i obitelj prepušteni su sami sebi bez podrške zdravstvenog sustava. Palijativna skrb je ublažavanje fizičke i psihičke boli i olakšavanje ostalih problema s kojima se suočava obitelj bolesnika kojemu je preostalo svega nekoliko tjedana ili mjeseci života. U Hrvatskoj kao što smo već čuli godišnje obolijeva od karcinoma oko 20 tisuća ljudi, oko 13 tisuća umire, velik broj njih koji u terminalnoj fazi bolesti kada im službena medicina više ne može pomoći ostaju prepušteni sami sebi i svojoj bespomoćnoj obitelji koja ne zna kako im pomoći do samog rastanka. Zaposleni članovi obitelji umirućega nemaju pravo na bolovanje radi njege bolesnika koji je već otpušten s bolničkog odjela jer mu nema pomoći, a u cijeloj Hrvatskoj ne postoji ni jedan centar za hospicij. Preostaju jedino privatni domovi i usluge privatnih njegovatelja koje rijetko tko može platiti. Trećinu onkoloških bolesnika u zadnjim danima bolesti primaju na intenzivne odjele u bolnicama gdje umiru okruženi medicinskim aparatima umjesto članovima obitelji, a potpora u strahu i boli daleko je od one kakva bi im u tim trenucima trebala. Iako Zakon o zdravstvenoj zaštiti propisuje da u svakom domu zdravlja moraju biti mobilni timovi za palijativnu skrb u većim mjestima i regionalni centri, te dnevni boravak te se zakonske odredbe godinama ignoriraju, pa su građani lišeni svojih prava. Palijativna skrb dio je prava na zdravstvenu zaštitu u 120 država svijeta, te dio zakonodavstva Europske unije. Ostaje nada da će i našu Vladu pregovori za ulazak u Europsku uniju prisiliti da svojim građanima omogući to pravo. Zanimljivo je da ustanove za palijativnu skrb imaju sve zemlje u regiji. One postoje u Beogradu, Sarajevu, Tuzli, Skoplju, Bitoli. Bolnica "Hrvatski ponos" u Kninu zapravo Odjel produženog liječenja ima sve uvjete da uz minimalna financijska sredstva postane prvi takav centar u Hrvatskoj. Upravo na tom odjelu smještene su osobe u terminalnoj fazi koje zbog zdravstvenog stanja nisu za bolnicu akutnog tipa, a potreban im je liječnički nadzor. Upravo u toj bolnici zapravo obavlja se palijativna skrb. Ljudski život je jedan i neponovljiv i svako ljudsko biće ima pravo da ga u dostojanstvu završi. Dostojan završetak života omogućavaju postupci i stavovi modernog hospicijskog pokreta koji je oblikovao palijativnu skrb za one koji se približavaju svom životnom kraju. Imperativ je mnogih vlada financiranje i razvoj plana zdravstvenih aktivnosti koje uključuju preventivno, kurativno i palijativno liječenje. U programu Vlade RH za razdoblje od 2008. do 2011. godine poglavlje 17. – Zdravstvo, bolničko liječenje stoji stavak. Palijativnu skrb i hospicij uključiti u zdravstveni sustav, rok: prosinac 2008. godine. Republika Hrvatska u poglavlju 19. pristupnog izvještaja ima obvezu izvijestiti Europsku uniju o dostupnosti zdravstvene zaštite za osobito ugrožene skupine, te predati izvještaj o dostupnosti, kvaliteti i održivosti pružanja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj i o mogućnostima njene evaluacije. Na žalost, ponovit ću Republika Hrvatska na cijelom svom teritoriju nema niti jednu modernu instituciju palijativne skrbi uključenu u zdravstveni sustav kao niti razvijen sustav edukacije iz područja palijativne skrbi na svim razinama. Sukladno navedenom smatram palijativna skrb jedna je od osnovnih ljudskih prava. Palijativna skrb mora biti uključena u zdravstvenu politiku Republike Hrvatske sukladno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Palijativna skrb mora biti temeljena na načelima dostupnosti i jednakosti bez obzira na rasu, etničku pripadnost, spol, socijalni status i sposobnost plaćanja usluga. Zdravstveni profesionalci moraju biti adekvatno educirani na području palijativne medicine. Članovi obitelji i nezdravstveni dobrovoljci kao važni faktori u pružanju palijativne skrbi moraju biti prepoznati i osnaženi politikom Vlade Republike Hrvatske. Upravo su umirući od raka a kojih je na žalost svake godine sve više i više, onim kojima je najčešće potrebna palijativna skrb jer vrlo često pate od nesnosnih bolova pri kraju svog životnog puta. Dio njih ima tu sreću da u to vrijeme ipak bude primljen u bolnicu što na neki način više olakšava patnju njihovim obiteljima koje se često ne znaju pravilno postaviti prema bolesniku. Ostali ostaju kod kuće na njezi obitelji ili privatnih njegovatelja, a neke se smješta u privatne domove što je vrlo skupa solucija. Kvalitetna palijativna skrb značila bi da u svakoj regiji moraju postojati zgrade hospicija s prostorijama za ležeće bolesnike kao i dnevni boravak za one koji se još mogu kretati. Psihološka savjetovanja ne samo za umirućeg već i za njegovu obitelj, te mobilne ekipe za kućne posjete, za one koji ipak odluče umrijeti u vlastitom domu. Da bi osoba bila zaposlenik ili volonter sustava palijativne skrbi zaista mora imati neograničenu snagu i veliko srce, jer koliko god radosti donosi nečiji dolazak na svijet toliko je tuge u ispraćaju, a zadovoljština nije u novcu koliko u saznanju da je nekome omogućena dostojanstvena smrt sa što manje patnje i boli. I na kraju da zaključim. Svakako podržavam donošenje ove rezolucije vjerujući da ćemo učiniti korak naprijed i u osnivanju centara za hospicij u Republici Hrvatskoj kako bi podigli kvalitetu života osobama oboljelim od zloćudnih bolesti u posljednjoj fazi svog života. (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo ja moram ispraviti navod gospođe Brankice Crljenko koja kaže da dio umirućih bolesnika ostaje u bolnici, a jedan dobar dio takvih ljudi biva prepušten svojim obiteljima. To zaista nije točno kolegice Crljenko. Ja moram zaista reći, ali znam da i vi to znadete jako dobro da opća bolnica, odnosno bolnica u Kninu ima status opće bolnice. Jednako tako znademo da i ta bolnica prihvaća u najvećem broju zapravo i liječnici čine najveće zapravo i najviše što mogu iz domene liječenja i da svakako slažem se u jednom s vama a to je vidjeti što je prostor kako bismo olakšali život tim ljudima. Ali to definitivno nije točno jer smo svjedoci da liječnici u najvećoj mogućoj mjeri uvažavaju potrebe ovakvih bolesnika. Hvala lijepa.

uključivo i sa vama koji predsjedavate, dakle doista je porazno ako znamo da će nas, Bože daj da tako neće biti ali gotovo desetak umrijeti od tumora. Prema tome, drugi najvažniji uzrok smrti doista zaslužuje jedan ovakav pristup i raspravu u ovom Saboru. Bila mi je čast nazočiti i ovoj tematskoj sjednici o kojoj je govorio prof. Hebrang i ostali zastupnici i sada sam dakako prijavio se dati taj moj mali, skromni doprinos kako bi ova rezolucija bila usvojena i kako bi bar jedan od nas ovdje manje i svih drugih koji će umrijeti od tumora dakle bio manje na meti ovako opake bolesti. Hrvatska je prepoznala već davno dakle tumor kao takav, zloćudni tumor, pa je već od '59. uspostavljen registar za rak, već od daleke '94. danas, taj registar za rak je postavo i međunarodni, unutar međunarodno udruženje, odnosno udruženje registara za rak i zato je Hrvatska je prepoznala taj problem i na određeni način se pokušala s njim nositi najbolje kako može. Mi znamo dakle da je tumor kao takav i općenito bolest i osobni i obiteljski, a kad govorimo o tumorima i nacionalni problem, možemo slobodno reći planetarni. On je i gospodarski i medicinski i opet ponavljam opće ljudski. promociji, pardon i u ovoj deklaraciji i u izlaganjima dosadašnjim koje smo ovdje čuli od mojih kolegica i kolega. Sve se svodi poštovane kolegice i kolege na prevenciju. Dakle ukoliko učinimo sve što možemo učiniti, a možemo puno učiniti, dakle i ako se složimo sa ovim podacima, odnosno ako ih prihvatimo k znanju koje je iznio prof. Hebrang da trećina uopće tumora može se izbjeći, a trećina da se može također uspješno liječiti onda je opet odgovor svejedno ili u primarnoj ili sekundarnoj, ali u prevenciji. Da na određeni način ovdje imamo suglasje, to je očevidno. Dakle ovdje nema među nama razlike i ako posjetimo stranice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, onda ćemo vidjeti da oni imaju i posebnu službu koja je zadužena za promicanje zdravlja i za prevenciju općenito bolesti. Također ako tamo vidimo, pogledamo, onda ćemo vidjeti da oni težište stavljaju na zdravstveni odgoj općenito, zatim na sve ono što smo ovdje govorili, a to je jedan ja bih rekao udruženi napor i javnosti i medija i naprosto svega onoga što čini aktivnost promicanja zdravlja i promjenu načina ponašanja, štetnog ponašanja i prihvaćanja izazova zdravog života. Dakle nepušenje, nesjedenje, ne, nijedna vrst rizika kao takvoga i zapravo treba postati izazov izazov zdravi život i promicanje takvoga života. Dakako da je to pitanje i legislative, pitanje i multidisciplinarnog pristupa jer ne možemo govoriti samo o ovom problemu sa medicinskog aspekta, on je problem i ne znam naše prehrane, on je problem i prehrambene industrije i poljoprivrede i rekli smo obrazovanje i svega drugog. Međutim on je prije svega, moram to kazati, problem u našim glavama, u našem poimanju bolesti općenito i u našem pristupu. Dakle možemo koliko god hoćemo kritizirati sustav i ne biti zadovoljni s njim, ili se s druge strane oslanjati na sustav, na zdravstveni sustav kao takav, ali osnovni problem u ovom slučaju je prihvaćanje i shvaćanje pojedinca i njegova odgovornost za njegovo vlastito zdravlje. Ne postoji ni jedan sustav na svijetu koji te može sačuvati od vlastitog rizičnog ponašanja i niti postoji ni jedan narod, ni jedna nacija koja nijednom rezolucijom, nijednim zdravstvenim sustavom ne može postići rezultate ukoliko ne dođe do promjene na toj individualnoj razini u ponašanju. Naprosto je taj zaokret vrlo važan, dakle ključan i mnogi od nas ovdje od onih 10 o kojim sam maloprije govorio mogu izabrati zdravlje, a ne izabrati bolest. Prema tome, na nama je da doista pozovemo sve, osobito dakle naše medije, našu javnost da učine sve, i dodatni napor da učine kako bi oživjeli ovu rezoluciju i kako bi je oživotvorili i što je najvažnije na našoj vlastitoj individualnoj razini prihvatili. Na koncu moj kratki osvrt na izlaganje moje drage kolegice poštovane gospođe Crljenko koja je divno govorila. Međutim ja bih samo kazao kad govorimo o palijativnoj skrbi, mislim da je to vrlo važno kazati da mi imamo na određeni način određenu malu razliku u pristupu. je posve, što ste vi govorili to je prihvatljivo, međutim postoji i na određeni način drugačiji pristup, a to je da danas čovjek sve više prihvaća biti rođen u obitelji, pa onda ne znam ni ja, vi znadete da se sve više protežira ne znam, a to su prvi mislim radili u Australiji itd., a onda su gotovo svi prihvatili da ne znam na svijet može doći također u okruženju obitelji jer se može osigurati ne znam sve ono potrebno i onda se time još izbjegnu ne znam možebitne neke infekcije u bolničkim ili ovo ili ono itd., a rizici se također kontroliranom trudnoćom mogu svesti na minimum. Isto tako i odlazak s ovog svijeta se može doista učiniti dostojanstvenim ili možda još više dostojanstvenim i manje bolnim u obitelji. Dakle ono što je kolega Milinković kazao, ja podupirem ovaj stav, dakle da Hrvatska treba razvijati sustav koji će osigurati kvalitetan pristup dakle zdravstvene skrbi o njege, zdravstvene njege u kući u kojoj će to trojstvo i obitelji i zdravstvene pomoći, zdravstvene njege i okruženja dakle obiteljskoga u domu osigurati ljudima što manje patnje i dostojanstveno umiranje, jer doista bez obzira koliko mi uljepšavali ovaj život i borili se za njega jednog dana nam je ipak krenuti na put. Evo hvala lijepa. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Uvaženi Andrija Hebrang, predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo štovani gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem se svim sudionicima na ovoj korisnoj raspravi, na dopunjavanju razloga da se donese ovakva rezolucija i na prijedlozima koji su izneseni. Možda samo još malo da proširimo važnost koju ima rezolucija, ali i da istaknemo da smo u Hrvatskoj puno napravili, nismo baš spavali. Itekako smo puno radili. Ja ću vas podsjetiti da smo borbu protiv pušenja počeli za vrijeme rata. Sjećam se kad su mi na bojišnici se smijali naši vojnici zašto donosim zakone o zabrani pušenja, a ja sam rekao zato jer treba 30 godina donošenja zakona i edukacija da bi se postigli prvi rezultati. Tako smo krenuli u prevenciju i drugih tumora. Recimo pušenje uzrokuje jednu četvrtinu svih smrti u Europskoj uniji, iako tamo borbu protiv pušenja i zakonodavnu i u smislu edukaciju javne promidžbe itd. vode već puno godina. Spomenuo bih rak debelog crijeva koji je u Hrvatskoj veliki problem, na drugom mjestu po učestalosti. Uveli smo ranu detekciju koja nije dala baš dobre, dakle ranu dijagnostiku, nije baš dala dobre rezultate i morat ćemo u njoj nešto oštro mijenjati. Ali bih zato spomenuo prve 2 godine plana rana dijagnostike karcinoma dojke koji je upravo završio, dakle prve 2 godine, u kojima je već dosegnut cilj da se 50% ženske populacije promatrane dobi odazove mamografiji i mi ćemo u sljedeće 2 godine sigurno postići i cilj kampanje, a to je da se smrtnost od raka dojke smanji za 30%. To je dakle prvi zadatak u prvom četverogodišnjem razdoblju i taj program ide dobro. Ono što ne valja to je da u Hrvatskoj zapravo imamo veliku razliku u pristupu zloćudnim tumorima u pojedinim dijelovima zemlje. Ja ću spomenuti npr. da ukupni broj pojavnosti tumora, ali i umrlih, na 100 tisuća stanovnika se po županijama nevjerojatno razlikuje. On je npr. u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 30% manji negoli npr. u Brodsko-posavskoj. Naravno da tu ima puno i socioloških i ekonomskih i problema migracije itd., razloga ali moramo ići za tim da to svedemo na najmanju moguću mjeru te razlike i da svaka građanka i svaki građanin ove zemlje bez obzira da žive imaju jednaku šansu za spas. I na kraju najviše rasprave se vodilo oko palijativne skrbi. Moramo reći da postoje 2 pristupa. Jedan je stacionarnom boravku tih bolesnika u terminalnoj fazi, a drugi je za liječenje u kući i zdravstvenu njegu u kući. Ja mislim da su u pravu svi oni koji su i kritizirali i predlagali rješenja, mi moramo imati oba dva sustava. Za one koji imaju mogućnost u obitelji časno, dostojanstveno završiti svoj život treba im omogućiti njegu u kući, za one koji nemaju takve uvjete treba omogućiti kao što su kolegice rekle, stacionarne uvjete. No sve to i sve ostalo što još treba napraviti mi smo pretočili u ovu rezoluciju, posebice u zadnju točku u kojoj pozivamo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi koje se odazvalo tome i sudjelovalo u izradi rezolucije da izrade nacionalni plan i program borbe protiv zloćudnih tumora. Što znači program? To znači točno odrediti zadatke, izvršitelje i rokove. Očekujemo da će takav program sa takvim striktnim ciljevima, rokovima izvršenja svrstati Hrvatsku u europske zemlje i u ovom smislu. Hvala lijepo. Zahvaljujem i zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.